Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Vlada je podnijela amandman koji postaje sastavni dio konačnog prijedlog zakona sukladno članku 169. Poslovnika Sabora. Amandman je podnijela i zastupnica Danica Hursa. Želi li predstavnik predlagatelja ispred Vlade uzeti riječ? Da. Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture. Izvolite, gospodine ministre. **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Dozvolite da vam u kratkim crtama mada kao što je rekao gospodin potpredsjednik, dobili ste materijal i obrazloženje, ali da vam obrazložim, ovaj Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim cestama s Konačnim prijedlogom Naime u ovim izmjenama Zakona mi mijenjamo neka prava, ili da tako točnije ograničavamo prava koje su do sada imale osobe s invaliditetom. Naime, u vremenima kada je ovaj Zakon donašan tada su bile potpuno drugačije gospodarske prilike, ja ću reći da je u tim vremenima rast bruto-društvenog proizvoda bio 5 ili čak i više, a prošle godine kao što znamo rast bruto-društvenog proizvoda, odnosno pad je bio -5,8. Jasno da u takvim uvjetima se ne može iz proračuna i onda i danas uvijek sve isto i sufinancirati, i ja sada neću govoriti o svim drugim mjerama koje Vlada poduzima i koje će poduzeti kroz svoj gospodarski program koji je Vlada donijela, nego ću se evo bazirati na ovo što je ovdje danas tema, a to je Zakon o javnim cestama. Dakle, kako je bilo do sada? Sukladno Zakonu o javnim cestama članku 63. je pisalo sljedeće, da osobe sa 80 ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta, to je jedna stvar, i u članku 62. stavak 1. navedenog Zakona piše i ne plaćaju cestarinu ispričavam se iz članka 62. stavak 2. ovog zakona na jedan osobni automobil u svom vlasništvu odnosno koji koriste temeljem ugovora o leasingu. Vlada predlaže izmjene ovog Zakona uz ovaj amandman koji je predložila i koji je postao sastavni, i predlažemo da postane sastavni dio ovog Zakona gdje ovo prvo pravo a to je pravo na neplaćanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta i dalje kao što je bilo do sada. Dakle i dalje sve osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka neće plaćati godišnju naknadu za uporabu javnih cesta. Dakle, ovo pravo

što se mijenja, je plaćanje cestarine, i prijedlog bi sada glasio na sljedeći način. ili više postotaka tjelesnog oštećenje, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta, ispričavam se to čitam što sam već sada rekao, dakle to ostaje i dalje. A ovo kada govorimo o oslobađanju plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom za jedan osobni automobil koji ima u svom vlasništvu, odnosno koji koristi temeljem ugovora o leasingu, zadržale bi osobe i to je prijedlog, kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 ili više postotaka te Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100% tjelesnog oštećenja. Dakle, to je ono što Vlada predlaže da se ovim izmjenama Zakona o javnim cestama izmijeni. Dakle, jedno pravo koje su imali do sada ostaje, a ovo drugo se korigira na način da pravo na besplatnu cestarinu imaju oni koji imaju 80 ili više postotaka nesposobnost donjih ekstremiteta i Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100% tjelesnog tjelesnog oštećenja. Evo to je prijedlog koji je Vlada predlaže, ja uzimajući u obzir ono što sam rekao na početku, uzimajući u obzir da sada ovdje ne citiram i ne govorim o jednom visokom senzibilitetu kojeg Vlada ima prema osobama s invaliditetom i čitavom nizu mjera koji se provode i koji će se provoditi, ovo je nešto što je što je dobro, ovo što je bilo do sada je nešto što je bilo dobro, ali za to naravno trebaju novci. Kako ovog trenutku je situacija u proračunu takva kakva je da se ne ponavljam, predlažemo da se ovaj jedan standard koji je ipak, koji je ipak, nemojte me krivo shvatiti, koji je ipak nadstandard, da se za ovo drugo pitanje, to je pitanje cestarina, da se korigira ne ukine, nego korigira, na ovaj način koji sam već dva puta pročitao, da ne čitam i treći put. Evo, poštovani gospodine predsjedniče, i poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ja sam pokušao i mislim da sam bio jasan u nekoliko rečenica predstaviti ove izmjene Zakona o javnim cestama koje mi predlažemo da se ovdje usvoje. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji iz Odbora uzeti riječ? Ne. Ako ne, onda prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi se prijavio Klub zastupnika SDP-a, a govorit će uvažena kolegica zastupnica Vesna Škulić. Izvolite kolegice. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre sa suradnicima. Hvalio se Škot prijatelju kako je uštedio jednu funtu i pitao ga prijatelj kako si uspio? Kaže trčao sam za autobusom, a prijatelj će mu na to, baš si budala mogao si uštedjeti 20 funti da si trčao za taxijem. Otprilike tako mi zvuči obrazloženje o troškovima i uštedi o kojima govori predlagatelj ovog Zakona. Obzirom da Hrvatske autoceste ne ulažu ništa, niti odvajaju ništa za besplatno korištenje autocesta osoba s invaliditetom, po postojećem Zakonu državni proračun ne može ništa ni uštedjeti. Zato sam ispričala ovaj vic da bih vam približila način uštede. Kaže se da se osjetljivost jednog društva mjeri i odnosom prema najranjivijim skupinama stanovništva uključujući djecu i osobe s invaliditetom. No, činjenica je da smo svoju osjetljivost prema osobama sa invaliditetom kreirali prema sistemu sad vas trebamo sad vas ne trebamo, pa su se dijelila prava i povlastice šakom i kapom, potpisivali su se svi dokumenti i domaći i međunarodni, a zaboravilo se da se oni moraju poštivati i da oni koji ih potpišu imaju odgovornost ne samo prema zakonu već i moralnu odgovornost. No, ovdje je zvijezda vodilja bila samo pljesak, kamere i tapšanje po ramenu. Kada je na sjednici Vlade donesena odluka o izmjeni ovog zakona rečeno je da svi moramo podnijeti teret krize u kojoj se nalazimo. Vjerujte mi da se javio poprilični bunt i nevjerica među populacijom osoba sa invaliditetom. Na to je reagirala predsjednica Vlade sa obrazloženjem da smo krivo razumjeli izjavu sa sjednice Vlade. Po toj nekoj logici danas mi ne bismo trebali raspravljati o ovom zakonu jer ga ne razumijemo. Vlada nije trebala slati amandmane. Dakle, sve je ovo virtualno ili nema veze sa zdravom pameću ili logikom. Još ima manje veze sa zdravom logikom da se prva mjera štednje stavlja na ukidanje prava najsiromašnije kategorije u društvu. I prije kada su se prava ukidala ili mijenjala na udaru su opet bile osobe sa invaliditetom. Sjetimo se samo povlastice na oslobađanje plaćanja PDV-a na uvoz automobila. Rečeno je da se to pravo ukida jer se zloupotrebljava, umjesto da se povećao sustav kontrole pravo se ukinulo. Odobravali su se razni projekti sumnjivim predstavnicima udruga osoba sa invaliditetom i na taj način stvarao se socijalni klijentelizam, a osobe sa invaliditetom bile su upravo preko tih pilot projekata ucjenjivane jer se radilo o malom broju korisnika. Do 2007. godine trebao je biti donesen Zakon o osobnom asistentu, provedena socijalna reforma i još mnogo toga što smo sami sebi zacrtali. Na žalost kreatori politike prema osobama sa invaliditetom pisali su što im je palo na pamet i na taj način isključivali osobe sa invaliditetom i davali prostor razno raznim manipulatorima koji su zastupali njihove interese. Ovom prigodom prozivam i gospođu predsjednicu Jadranku Kosor što je sudjelovala u kreiranju ovakve klijentelističke politike, a ne politike prava i uključivanja, odnosno da osobe sa invaliditetom budu kreatori svog života uključeni na tržište rada i na taj način i sami svojim radom doprinose da zemlja iziđe iz krize. A kakve to veze ima sa izmjenom Zakona o javnim cestama? No prije nego što počnemo o ovom zakonu još jednom molim predlagatelje neka povuku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama ili da odgodimo glasanje dok se ne stvori preduvjet za provođenje ovog zakona. Poznato nam je da osobe sa invaliditetom spadaju u najsiromašniji dio stanovništva, da je maleni broj zaposlenih i da su više manje korisnici socijalnih primanja no za to nisu sami krivi, nego upravo onaj socijalni klijentelizam o kojem sam na početku govorila. Često u raznim publikacijama koristi se sintagma nevidljivi ljudi koja označava osobe sa invaliditetom. Na ovaj način i sa ovim potezima ne da će ih napraviti nevidljivim, nego i nepostojećim. Obzirom da me najvjerojatnije nego i nepostojećim. Obzirom da me najvjerojatnije ne razumijete o čemu govorim govorit ću jezikom kakvim najbolje razumijete. Gospodo iz Vlade i vladajuće stranke, dozvolili ste pljačku, dozvolili ste razne TLM-ove, farbanje tunela, sumnjive privatizacije, u Vladi sjede ministri koji potpisuju i donose odluke onda se kunu da ne znaju o čemu su pričali i što su potpisali. Jedan dan donesu odluku, drugi dan je povuku. Ne znaju što se govori na sjednici Vlade, ne poznaju Ivu Sanadera, ni Damira Polančeca, a samo prije godinu dana lomio se pljesak u ovoj sabornici i klanjalo se doktoru Ivi i išlo se kud on, tud i ja itd. da bi na kraju zavladala kolektivna amnezija. U svakom slučaju kome god se sada pljeskalo mislim u najmanju ruku da nije fer ako podignete ruku za ove izmjene zakona. Osobe sa invaliditetom nisu paraziti kao što se žele prikazati već jednakopravni članovi ovoga društva koji žele potpunu integraciju i sudjelovanje na svim razinama, da su se poštovale i provodile nacionalne strategije, da su se provodili zakoni koji uključuju, a ne financirali pokroviteljski projekti danas ne bismo o ovome raspravljali. Osobe sa invaliditetom ne smiju biti teret države ako se radila sustavna politika uključivanja. Veći su teret ovoj državi kreatori ovakve politike. Još prošle godine u proračunu ste prepolovili godišnju naknadu za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide za skoro 50%. Također rebalansom proračuna skoro ste umanjili davanja za osobe s invaliditetom preko sto milijuna kuna, a tada ste se kleli da još nismo u krizi. No uzimalo se sa stavke predviđene i za osobe sa invaliditetom i stavljeno za krpanje proračuna. Sam Bog zna gdje završavaju novci koji su namijenjeni za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zdušno ih uzme ministar Šuker, stavi kompletnu masu državnog proračuna. Krpaju se rupe u Ministarstvu gospodarstva, a za one kojima je to namijenjeno, a to je zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom ostanu mrvice koje se svakim rebalansom umanjuju. Prošle godine umanjeno je za 4 milijuna i 265000 kuna. Toliko transparentnosti kada se ne zna ni tko uplaćuje ni koliko se uplaćuje i otkud vam obraz uzimati namjenski novac za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dakle, uzmimo na primjer osobu sa invaliditetom kojoj su roditelji kupili auto naravno sa plaćanjem PDV-a, jer je gospođa Kosor izjavila još 2004. godine da će se to pravo vratiti kada država bude za to imala novaca. U međuvremenu država je opljačkana i ostala čak i bez onih fiktivnih novaca kada se prelijevalo iz šupljeg u prazno. No, za miljenike je uvijek bilo novaca. To zasigurno nisu osobe sa invaliditetom jer su prvi kažnjeni. Dakle, onda tim kupljenim autima za koje moraju platiti i prilagodbu, a nisu zaposleni jer 78% osoba sa invaliditetom nema ni dana radnoga staža. Moraju recimo tri puta mjesečno iz Splita u Zagreb na neki od pregleda ili rehabilitacijskih postupaka. Već sam rekla da je novac za njihovo zapošljavanje pokraden i da žive ako su izuzetni sretnici od 1200 kuna mjesečno. Autobusom putovati ne mogu, vlakom također. Dakle, ostaje osobni automobil. Ne znam koliko će točno izdvojiti za gorivo od Splita do Zagreba, no znam da to duboko zadire u njihov osobni proračun. Dakle, ta tri odlaska iz Splita do Zagreba samo za cestarinu uzet će im negdje oko 600 kuna, ne računajući gorivo i sve ostale troškove. Laički to onda znači da država donese proračun, iz tog proračuna izdvaja za osobne invalidnine, koje je u uvećanom iznosu po tisuću i 250 kuna, zatim ta ista država u liku ministra financija kada raspodjeljuje novac stavi na stavku Ministarstva obitelji naknadu za autoceste određeni broj milijuna kuna. Onda se taj novac prebacuje na Ministarstvo cesta, onda Ministarstvo cesta prebaci taj novac nešto za farbanje tunela, nešto za osobne potrebe i tko zna kuda. Na žalost mnogi novac netragom nestaje, a osobe s invaliditetom nisu napravile apsolutno nikakav trošak, koristeći tu autocestu kao što nisu imale priliku ni ukrasti kunu od države, jer se država pobrinula da ih debelo izolira. I što HDZ-ova Vlada radi i što radi predsjednica Vlade koju smo krivo razumjeli i ne znam zašto raspravljamo uopće o ovom zakonu ako smo krivo razumjeli, čemu onda amandmani Vlade ako smo ga krivo razumjeli da bi se iživljavali na onima i provodili antirecesijske mjere na njima koji apsolutno nisu krivi nizašto. Kod nas ne postoji jedinstveno tijelo vještačenja, tako da kroz različite sustave dobijete različite stupnjeve invalidnosti. Također je slučaj da osobe koje imaju 80% tjelesnog oštećenja, imaju manju funkcionalnost od osoba sa 100 postotnim tjelesnom invalidnošću. Npr. multiplaskleroza, distrofija mišića itd. ne mogu koristiti javni prijevoz. Mislim da ovim izmjenama zakona uvodimo diskriminacijske mjere, a ne antirecesijske. U godini kada nam je ukazana čast da smo prva zemlja koja daje izvješće o provedbi konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U ime kluba SDP-a tražim da od predlagatelja da povuče izmjene Zakona o cestama dok se ne napravi analiza, i dok se ne usvoji socijalna reforma, a to bi trebalo biti do kraja ove sjednice ili da odgodimo glasovanje. Vjerujte mi ništa se spektakularno neće dogoditi u državi. Samo ćemo još jednom nanijeti ogromnu nepravdu onima kojima je svakodnevno nanosimo i kojih svakodnevno ponižavamo. Dakle osobe s invaliditetom nemaju alternativu. Osobni automobil im služi kao ortopedsko pomagalo i sukladno tome se trebamo ponašati. Hvala vam. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavljenu ispravku navoda, uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Uvažena kolegice Škulić, meni je slušajući vas, pa dođe mi da se stvarno rasplačem, jer ovakve objede na račun Vlade govoriti je naprosto nedopustivo i to baš vi, a ja ću vam reći zbog čega i sad ću se sjesti da budem solidarna s vama. Ovako, ostvarena prava civilnih osoba sa invaliditetom kolegice Štulić, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provelo je sve potrebne predradnje za uspostavljanja instituta pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Kolegice Štulić, vi to dobro znate. …/Upadica se ne razumije./… Oprostite. Škulić, pardon, evo ja se doista ispričavam doista. Ministarstvo je petu godinu zaredom a to i vi znate od 2006. do 2010. uvelo molim vas projekt uvođenje instituta osobnog asistenta za osobe sa invaliditetom i vi ga također osobno imate.

Vi ste spustila pločicu, a za riječ se javio u ime Vlade ministar Kalmeta.

dakle evo neću i ne želim polemizirati sa velikim dijelom vaše rasprave jer je što ja razumijem, ali ne mogu prihvatiti, bila je doista i politikantska, i svega je tu bilo. Ali nekoliko činjenica nekoliko činjenica moram odgovoriti. Činjenica je da je doista, i to ne može nitko osporiti, a to pokazuju i brojke i to ću ako stignem ili sad ili u nekom drugom javljanju probati i pročitati, da je u posljednjih 6, 6 i po godina doista i kroz nacionalnu strategiju i kroz čitav niz mjera Vlada doista pokazala jedan izniman, iznimnu skrb i senzibilitet sa osobama sa invaliditetom. Poslije ću vam reći i koliko se izdvaja sredstava za to, nešto je kolegica zastupnica sad i kazala, ali i ja ću nešto reći. Prema tome, ne stoji apsolutno, apsolutno ono što ste rekli i zbog čega ste prozvali premijerku, a bivšu potpredsjednicu i ministricu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koja je ustvari najzaslužnija za jedan visok standard koji s pravom imaju osobe s invaliditetom.

od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i skrb za osobe s invaliditetom, od skrbi prema hrvatskim ratnim vojnim invalidima, o programu uklanjanja arhitektonskih barijera, uvođenju osobnog asistenata kojih danas ima preko 400, itd., itd. I ono što želim još ispraviti, gledajte nemoguće je da je moguće, da je moguće, vi ste spomenuli ovdje HAC da on to plaća. Ali nije samo HAC koji ima pod sobom upravljanje autocestama, tu je npr. ARZ, ajde to je isto državna tvrtka, ali imamo i koncesionara, i onda …/Ne razumije se./… koncesionare i da bi oni davali, dakle da bi se po tim cestama vozila određene kategorije besplatno netko to mora njima nadoknaditi, a taj netko je državni proračun, tako da ne možemo, samo to hoću malo pojasniti, ne možemo tu brkati kolegice Škulić zašto ne znam to sad HAC, ARZ itd., itd., jer imamo znate vi to dobro kao i ja i koncesionare i moramo se odnositi prema svima jednako. nije prva mjera štednje, a osim toga reći ću vam da i zemlje sa puno većim standardom od nas ne poznaju taj institut. Recimo u Češkoj je taj prijevoz besplatan, međutim u Sloveniji nema oslobađanja, nikakvoga, za nijedne kategorije a mi ipak ovdje imamo, za kategorije rekao sam 80% i 100% HRVI. U Mađarskoj nema oslobađanja od plaćanja cestarine, u Italiji nema oslobađanja od plaćanja cestarine, govorim za osobe sa invaliditetom. Francuska, u Francuskoj nema oslobađanja od plaćanja cestarine za osobe sa invaliditetom, u Njemačkoj ne plaća nitko autocestu pa onda ne plaćaju ni osobe s invaliditetom. U Španjolskoj nema oslobađanja od plaćanja cestarine, a u Irskoj su recimo oslobođene plaćanja samo osobe koje imaju prilagođeno osobno vozilo. Prema tome s ovim prijedlogom zakona smo išli na onaj jedan minimum minimuma i na nešto što rekao sam prije rekao sam prije nitko nije sretan što je to tako, ali ipak na nešto što je nad standard i nismo ukinuli svima, nismo ukinuli svima, odnosno predlažemo da se ne ukine svima nego samo onima, rekao sam prije, da se ostavi onima koji imaju 80% i više i 100% HRVI. Evo tako, razumjevši potpuno vašu diskusiju, ali moram nekoliko činjenica kazati za koje smatram da su činjenice. Idemo mi sa ispravcima navoda. Vidio sam 3 pločice. Najprije kolegica Sobol. Gospodine ministre ustvrdili ste u ovom vašem obraćanju da Hrvatska ima visoke standarde kada su u pitanju i ostvaruje visoke standarde za život osoba sa invaliditetom. Gospodine ministre najviši iznos koji se dobiva kao osobna invalidnina u Hrvatskoj se može ostvariti 1250 kuna. Preko 70% osoba sa invaliditetom u ovoj državi ne radi. Pogledajte molim vas prošle godine na kolike ste milijune kroz rebalanse proračuna smanjili upravo u dijelu koji se odnosi na socijalno osnaživanja osoba sa invaliditetom, prepolovili ste naknade za javne ceste. Jel to znači visoki standard? o tome kako druge države nemaju oslobađanje od cestarina, ali ja bih voljela da se onda s drugim državama uspoređujemo i kada je u pitanju visina osobne invalidnine npr. Pa bi onda to bilo puno poštenije. Kolegica Škulić, također ispravak navoda. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre mi prvenstveno imamo odgovornost, govorim o osjetljivosti Vlade da ako je prošle godine za 50% su ukinute cestarine za pristupačnost objekata smanjeno je za 605 tisuća kuna ili 50%, onda ste za 250 milijuna i 980 tisuća kuna umanjili socijalno osnaživanje osoba s invaliditetom, pa ste za 475 tisuća kuna umanjili na stavci afirmacije prava i politike osoba s invaliditetom, za 10 milijuna i 200 tisuća kuna skinuto je sa projekta usmjeren na djece s teškoćama i odraslim osobama itd., itd., gospodine ministre. U Hrvatskoj već 7 godina nije donesen niti jedan zakon što se tiče osoba s invaliditetom, sve su to pilot projekti. A što se tiče Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje mislim da bi Državna revizija i USKOK imali jako, jako puno posla gdje taj novac odlazi. Hvala. I treća je bila gospodin Vidović iako kroz ove 2 nisam čuo ni jedan navod da je ispravljen. Kolega Vidović izvolite. tiče se zapravo ovih usporedbi, ispravljam navod gospodina ministra. Mi smo jutros raspravljali gospodine ministre o Crvenom križu. Netko se prisjetio u raspravi kako smo dobivajući humanitarnu pomoć dobivali tu pomoć koja je bila oslobođena plaćanja cestarine i u Sloveniji i Austriji gdje su se plaćale inače cestarine. Crveni križ sada ostaje bez te mogućnosti. Ovdje ja vam predlažem uvjeren i osjećajući nelagodu kojom ovo predlažete, ja vam predlažem da doista pokušate uštedu naći na nekom drugom mjestu. Bit će vam žao, vjerujte mi, u ljudskom smislu ukoliko donesete takvu odluku na najranjivijoj skupini društva. Ušteda neće biti tolika da se ne bi mogla kompenzirati na neki drugi način. Naprosto, sugestija da osnažimo solidarnost koja nam treba u hrvatskom društvu sada jednako koliko i pravde i koliko odgovornosti u trošenju novca. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo nakon ovako dramatičnog govora kolegice Škulić ja moram vam reći razmišljala sam da joj ispravljam netočne navode, ali sam na kraju odustala jer ne znam što sve ne bih morala ispraviti, puno je toga bilo. Čini mi se da je evo kolegica svojim izlaganjem povukla i druge svoje kolege time da smo se udaljili zapravo od teme o kojoj danas ovdje razgovaramo. Razgovarali smo, odnosno kolegica je govorila o osobnoj invalidnini itd., o nekim drugim pravima koje nisu tema današnje rasprave. Evo ja ću pokušati ukratko

Mora vam biti jasno kolegice i kolege da je prva inicijativa o potpunom ukidanju cestarine za osobe sa invaliditetom unazad nekoliko mjeseci Vladi RH bila dostavljena nažalost od jednog ne udruge, nego od jednog saveza osoba s invaliditetom. Koji je uvidio da se tu može jako puno uštediti. Već dugi niz godina osobe s invaliditetom nisu u potpunosti zadovoljne ovakvim rješenjem kakvo je ono bilo dosada, a reći ću vam i zašto. Iako je tim zakonskim rješenjem bio obuhvaćen veliki broj osoba, ne znam da li bih rekla s invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem. Mnogima od vas kad ja to sad govorim možda i neće biti jasno što govorim, ali u Hrvatskoj za civilne osobe s invaliditetom još uvijek nemamo jedinstveno tijelo vještačenja, intenzivno na tome radi jer moramo doista na jedan pravilan način utvrditi kako će se nekome utvrđivati invaliditet. Dakle, mi danas imamo utvrđivanje tjelesnoga oštećenja. I sada možete zamisliti što je to u naravi značilo da netko tko ima 100% tjelesnog oštećenja na kičmu imao je pravo ako je imao u svom vlasništvu osobni automobil imao je pravo oslobođenje od cestarine neovisno o tome što hoda i što mu to baš i nije potrebno. Moram vam reći još nešto da je pravo na oslobođenje od plaćanja cestarine trebalo biti i tako je oduvijek bilo zamišljeno i ovim amandmanom kako ga je Vlada predložila ja ja sam uvjerena da smo to i postigli, bilo za one osobe s invaliditetom koje ne mogu koristiti međugradski prijevoz, dakle za kolegicu Škuluć, za mene, za našu pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom koju svi poznajete i mnoge druge koji se ne mogu popeti u vlak, autobus ili u neko drugo prijevozno sredstvo kako bi od Zagreba stigli do Splita, Dubrovnika, Rijeke ili nekog drugog grada. Točno je ono što je kolegica Škulić rekla da je automobil osobama sa invaliditetom ortopedsko pomagalo. Je. Ali na žalost mnogima koji su do sada bili obuhvaćeni zakonom to nije bilo potrebno. Prvi prijedlog da se svima ukida pravo oslobađanje od plaćanja cestarine je bio ja ću reći kao što je to rekla i predsjednica Vlade i doista je jedan nesporazum, su i neki krivi podaci ministarstvima dostavljeni itd. opet od strane ljudi koji usko surađuju sa udrugama osoba sa invaliditetom, što mi je evo žao reći ali nažalost to se dogodilo. I ovakav prijedlog amandmana kako ga je Vlada predložila usuglašen je sa udrugama sa invaliditetom, sa "Kron" organizacijom zajednicom Saveza osoba sa invaliditetom, i on se temelji kolegice i kolege evo na stotinjak pisama i mailova koje sam ja ovdje donijela, naravno neću ih čitati, koji su meni osobno, a i predsjednici Vlade i ministrima uputile osobe sa invaliditetom koje su upravo izrazile ono što piše u ovom amandmanu. Dakle, oni koji se voze u invalidskim kolicima, oni kojima je automobil ortopedsko pomagalo, njima je potrebno ostaviti pravo da se koriste neplaćanjem cestarine. Nije manje pravo, odnosno nije zanemarivo da ova Vlada ipak svim onima koji su i do sada ostvarivali pravo na oslobađanje od cestarine, nije uskratila pravo na neplaćenje godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prigodom registracije vozila, nešto je ipak ostalo svima. Ali ovo je doista potrebno samo nekima i to onima kao što sam već rekla koji ne mogu na ni koji način koristiti međugradski prijevoz. Ja se nadam da ćete svi ovo razumjeti. Ja vam moram reći još nešto, da sam ovih dana evo od kada smo dobili ovaj amandman razgovarala sa velikim brojem osoba sa invaliditetom i pitala da čujem njihovo mišljenje oni koji nisu sudjelovali u analizi u analizi ovog amandmana i pitali jesu li zadovoljni time, jesmo li negdje jako pogriješili, molim vas recite još uvijek ima prostora da popravimo ako se da nešto popraviti. Svi su rekli, ovo je u redu, 80 i više posto tjelesnog oštećenja na donje ekstremitete i Hrvatski ratni vojni invalidi 100%-tni to je zaista ona najteža kategorija HVIDRA se također složila sa ovakvim rješenjem. Oni su zajedno s nama sudjelovali u raspravi o ovom amandmanu i nisu imali ništa protiv. Naravno ovim da tako kažem uštedom, mislim da ćemo ipak i u ovom programu gospodarskog oporavka Republike Hrvatske učiniti jedan korak naprijed što je interes svima. Evo apeliram i na vas gospodine ministre, da kada Hrvatska izađe iz ovdje svjetske krize da razmislite o tome da još jednom revidiramo ovo pravo, tada ćete naravno imati vrlo vjerojatno sasvim drugu sliku, odnosno pravu sliku o tome tko jest a tko nije u Hrvatskoj osoba sa invaliditetom. Jer kada ako Bog da a ja vjerujem imamo garanciju nadležnoga ministarstva, da ćemo do kraja ove godine dobiti jedinstveno tijelo vještačenja koje nam je temelj kolegice i kolege za sva prava osoba sa invaliditetom. Mi ćemo se vrlo vjerojatno još iks puta sresti s nekim od prava osoba sa invaliditetom, pa ćete vidjeti da se tu spominju osobe s tjelesnim oštećenjem od toliko i toliko posto, pa onda one osobe koje su vještačene u sustavu socijalne skrbi, I hrvatska Vlada je učinila veliki maksimum, to nije lak posao kolegice i kolege. Na jednom mjestu objediniti sve, dugo nam je trebalo da uopće dobijemo zainteresirane. Moram vam reći da je i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije rekao da neće, ali je rekao doista vidjeti što možemo učiniti. Dakle, oni koji su prije 20 godina koji danas utvrđuju tjelesno oštećenje, a radili su to još kada su osobe sa invaliditetom pripadale sustavu Mirovinskog osiguranja. Danas već ipak misle da je to jako teško. Naravno teško je jer su se i standardi u cijelom svijetu za osobe sa invaliditetom promijenili. Evo kao što je gospodine ministar rekao, ovo je rijetko pravo, rijetko pravo dakle imaju ga samo neke zemlje. Mađarska nema, naši prvi susjedi, Srbija ima otprilike isto kao i mi, Češka ima ostali nemaju itd. Dakle možda, kolege su spomenule osobnu invalidninu i da je ona mala i da osobe teško žive, sve je to točno. Međutim, isto tako moram evo a propos ove osobne invalidnine reći nešto. Vi jako dobro znate da ćemo jedinstvenim, osobito osobito vi kolegice Škulić to jako dobro znate, da ćemo jedinstvenim tijelom vještačenja da se to čeka, da ćemo dobiti novi Zakon o socijalnoj skrbi koji će uvesti inkluzivni dodatak. Da li će se zvati inkluzivni, kako drugačije, sada je to takav, prijedlog koji će osobama s invaliditetom, dakle svima ne nekima, ne određenim kategorijama, nego svima dati naknadu za ono što one ne mogu učiniti, za one što same zbog svog invaliditeta ne mogu postići pa niti uz pomoć ortopedskih pomagala. Ja se jako veselim što evo danas to ovdje mogu reći da se konačno dogodilo da su se svi savezi osoba s invaliditetom složili i ujedinili oko tog inkluzivnog dodatka koji je bio sporan i kada smo u ovom visokom domu raspravljali o doplatku na sljepoću. To je bio jedan vid tog inkluzivnog dodatka kada mi to nismo htjeli prihvatiti, upravo zato što smo znali da će inkluzivni dodatak i slijepima i paraplegičarima i distrofičarima i svim ostalim osobama s invaliditetom donijeti daleko više nego da smo sada išli rješavati kategoriju po kategoriju osoba s invaliditetom. Ionako svi skupa žalimo da imamo previše propisa, zakona i podzakonskih akata, a još da smo išli rješavat jedne po jedne ne znam kud bi došli i tko bi se u svemu tome mogao snaći. No vratimo se mi evo na ovu današnju temu. Ja vjerujem odnosno sigurna sam jer sam sa terena dobila takve podatke da će osobe s invaliditetom ovakvim rješenjem biti zadovoljne. Naravno, bit će i onih koji možda neće, koji su da tako kažem ispali iz primjene odnosno više neće ostvarivati pravo na oslobođenje od plaćanja cestarine, ali mislim da smo ovakvim prijedlogom doista dotakli one kojima je ovo pravo potrebno, doista one koji ne mogu kao što sam već rekla koristiti međugradski prijevoz koji iz Zagreba u Split, Dubrovnik, Rijeku ili neki drugi grad ne mogu stići jer se ne mogu popeti u vlak, autobus ili slično. Još nešto nemojte zaboraviti, to vjerojatno malo ljudi zna da osobe s invaliditetom imaju pravo kada putuju vlakom, autobusom imaju pravo jedanput ili dvaput, sad neću moći znati, ali jedanput godišnje sigurno na kartu s popustom koja je 75, 80% popusta, a njihova pratnja besplatno. Dakle, one osobe koje će se možda osjetit pogođene ovim izmjenama i dopunama zakona moći će eto barem u nekim momentima, jedan sat su to koristile, koristiti i ovo pravo. Ali hvala Bogu, evo ovdje mogu reći sa potpunim zadovoljstvom i vesela srca, hvala Bogu da veći dio osoba s invaliditetom može koristiti može koristiti međugradski prijevoz, da se može popeti u vlak, autobus ili avion ili bilo koje drugo prijevozno sredstvo. Oni koji to ne mogu, oni koji doista nemaju drugog načina njima je automobil doista ortopedsko pomagalo i vjerujem, a postoje već nekakve naznake da ćemo za te kategorije osoba s invaliditetom obzirom da im je automobil doista ortopedsko pomagalo, uspjeti i komande koje su vezane za takav automobil staviti u Pravilnik o ortopedskim pomagalima kako bi im još dodatno olakšali situaciju jer kad kupe komande kao da su kupili pola automobila. Prema tome i na taj način im pomoći i olakšati da se što lakše kreću. Još jednom evo ističem, Hrvatska demokratska zajednica podržava ovakve izmjene i dopune zakona kako ih je Vlada predložila u svom amandmanu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Ispravak navoda, zastupnica Sobol. Izvolite. mislim da sam dobro čula da ste naveli da je prijedlog ovog zakona odnosno amandmana koji je dala Vlada usklađen sa primjedbama koje je imala pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Međutim, koliko ja imam saznanja prema onome što je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom predlagala to baš nije tako, odnosno nije točno da su usklađene te primjedbe jer ja postavljam pitanje ili to ili to pitanje bi onda ustvari išlo ministru Kalmeti, šta je sa slijepim osobama, ali ne one koje imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida nego sa osobama koje imaju utvrđeno 100%-tno tjelesno oštećenje gdje je potpuni gubitak vida nastao kao posljedica bolesti ili ozljede izvan ratnih zbivanja. Prema amandmanu koji imamo od Vlade od 29. travnja to nije uključeno u amandman Vlade pa molim onda kasnije od ministra da da obrazloženje ili to znači da će stići još neki amandman Vlade. Hvala. Hvala. Idemo dalje s raspravom. U ime kluba zastupnika IDS-a, zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo. I u ime Kluba zastupnika HNS-a uvažena kolegica, zastupnica Danica Hursa. Izvolite, kolegice. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Donošenjem ovoga zakona ukida se pravo na oslobađanje plaćanja cestarine svim osobama s propisanim stupnjem invalidnosti, a to su osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja i osobama kod kojih je nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, s time da navedene kategorije osoba zadržavaju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila. Na taj se način propisivanje subjektivnih prava usklađuje s financijskim mogućnostima državnog proračuna, eto tako stoji u obrazloženju razloga donošenja ovog zakona. Potrebno je naglasiti da se ovim prijedlogom zakona posebno zakida osobe koje ne mogu koristiti javni prijevoz. Evo nekolicina mojih prethodnica o tome je govorila i kojima osobni automobil služi kao pomagalo i jedino sredstvo mobilnosti. Primjenom novih odrednica zakona ili ukidanjem besplatne vožnje autocestama bilo bi pogođeno negdje oko 24000 invalida, a država će time uštediti oko 20-tak milijuna kuna. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci stojimo na stajalištu da se ne može i ne smije tražiti izlazak iz krize i recesije rezanjem prava osobama sa invaliditetom, iako i na tom području ima itekako puno rezerve. U pitanje dolazi pravi invalidi, odnosno prave osobe sa invaliditetom i one koje to pravo koriste a da to nemaju nikakve osnove. Po nama svakako treba poraditi na utvrđivanju pravog broja istinskih osoba sa invaliditetom i njih maksimalno zaštititi po osnovi stupnja invaliditeta, ne porijekla ili vremena i imovinskog cenzusa. Još se valjda nije ni osušila boja na otisnutim listovima ovog predloženog zakona, a Vlada je radila na amandmanima što je dobro. Ali se ni amandmanima ne ispravlja u cijelosti pogreška nego se po nama uvodi diskriminacija u dijelu koji oslobađa plaćanje cestarine osobe sa sto postotnim tjelesnim oštećenjem ali samo kod hrvatskih ratnih vojnih invalida. Malo prije je kolegica Sobol postavila pitanje, pa smo i mi u Hrvatskoj narodnoj stranci na istom stajalištu. Što je sa ostalim osobama koje imaju utvrđeni sto postotno tjelesno oštećenje? Podsjetit ću vas. Predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor je 24. travnja izjavila sljedeće vezano uz prijedlog ovog zakona. To je zakon koji je u dobrim vremenima uveo poseban standard za invalide koji imaju automobile. Što se tiče izmjene zakona tražila sam od ministara da pripreme amandman kojim će se od izmjena i dopuna ovog zakona izuzeti sto postotni invalidi kako hrvatski ratni vojni invalidi tako i civilni invalidi. Ponavljam, kako hrvatski ratni vojni invalidi i civilni invalidi. Dakle, izjavila je to naša premijerka gospođa Kosor 24. travnja u središnjici HDZ-a. podnijeli amandman koji drži upravo ovo što je kolegica Sobol pitala, jer postojeći amandman kao što sam rekla diskriminira sve ostale sto postotne I zato u tom našem amandmanu sve je identično sa vladinim amandmanom osim što brišemo hrvatske ratne vojne invalide kao ekskluzivnu grupu koja ima pravo izuzeća po ovom zakonu. I ja se duboko nadam da će naša Vlada i resorno ministarstvo imati razumijevanja za te ljude, za takve sto postotne invalide jer ih zaista ne smijemo dijeliti po porijeklu invaliditeta nego po stupnju i da će se sredstva iznaći za sve sto postotne i one koji imaju oštećenje 80% na donjim ekstremitetima. Stav Hrvatske narodne stranke prema ovom prijedlogu zakona ovisit će o sudbini našeg amandmana. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Time smo iscrpili prijave rasprava po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva se prijavila uvažena kolegica Tanja Vrbat. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Predlagatelj ove izmjene i dopune Zakona o javnim cestama u tekstu prijedloga uvijek imamo u tekstu prijedloga onu ustavnu odredbu na koju se pozivamo kada donosimo neki zakon. Ovdje se spominje članak 2. stavak 4. Ustava Republike Hrvatske koji kaže da Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno u skladu sa Ustavom i zakonom odlučuje o uređenju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj. u našem Ustavu kolegice i kolege postoje i opća načela na kojima počiva državni poredak, neka druga načela vrijednosti na kojima počiva društvo i na kojima su solidarnost i pomoć nemoćnima također prisutni. Pa ću tako citirati i članak 57. našeg Ustava koji kaže da slabim, nemoćnim i drugim kojima zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba, a stavak 2. istog članka posebno naglašuje citiram: "Posebnu skrb država posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovom uključivanju u društveni život." Prema tome i ti su se članci mogli citirati u u pozivanju na Ustav kad se predlaže ovaj prijedlog zakona. U članku 3. našeg Ustava stoji da sloboda, jednakost i ravnopravnost su osnovne vrednote na kojima počiva naš poredak. Ja sam sad pomalo zbunjena nakon kolegice Hurse i kolegice Sobol glede ovih diskriminiranja osoba sa invaliditetom po uzroku na na nastanak invalidnosti. Mislim da bi bilo krajnje nedopustivo da je to tako kako je kolegica Hursa rekla i volili bi od ministra da čujemo šta je. Prijedlog zakona je bio jedan. Onda je gospođa Kosor odmah reagirala i rekla je da smo krivo shvatili. Međutim, nismo ništa krivo shvatili jer imamo svi taj prijedlog zakona i valjda svi znamo čitati pa smo dobro shvatili. Nego je onda došao amandman Vlade koji je sastavni dio prijedloga, ali se sve skupa kad se zbroji ne shvaća tko je sad oslobođen. Jesu li samo ratni vojni invalidi ili su i civilni invalidi, vjerujem da će nam ministar to objasniti da ne bude dvojbe. To su preozbiljne stvari. Ja sam navela ove citate iz našeg Ustava koje moramo imati na umu prilikom svake ovdje rasprave i svakog prijedloga zakona. Sadašnjim Zakonom o javnim cestama utvrđeno je da prava osoba sa 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 ili više postotaka na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji se plaća pri registraciji motornih vozila i cestarine za uporabu autoceste, objekata pod naplatom kao što su to mostovi, tuneli, vijadukti i Ovdje se navodi i da prema raspoložim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 3. veljače ove godine ukupno 24 tisuće 334 osobe s navedenim stupnjem tjelesnog oštećenja moglo ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine sukladno postojećim propisima. Odredbama ovih novopredloženih članaka, ukida se ta prava osim naknade za uporabu javnih cesta koji se plaćaju prilikom registracije vozila. Kako sam rekla onda se kasnije amandmanom nešto pokušalo promijeniti, mi nismo shvatili pa će nam ministar to sada jasnije reći. U objašnjavanju ove izmjene zakona navodi se u objašnjenju da se za potraživanja naknada za cestarine za uporabu autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. za tekuću godinu, bilo bi potrebno osigurati financijska sredstva u iznosu od 13 milijuna kuna. Ovdje kolegice i kolege govorimo o 13 milijuna kuna, a šta je to 13 milijuna kuna kada znamo da je za farbanje i navodno gletovanje tunela taj isti HAC platio i 25 milijuna. Zar to nije vrhunsko licemjerje? To su neke od hrvatskih apsurda koji su nas doveli do stanja u kojem gospodarskog teškog kvazi kolapsa i nije ni čudo da smo došli kada kada brkamo osnovne vrijednosti ovoga društva. Ova država predugo je funkcionirala na način suprotan njenim osnovnim vrijednostima i nije ni čudo da smo danas ne u banani, nego kako je naša kolegica rekla u plantaži banana da je citiram. Kolegice i kolege, među vama ima brojnih djelatnika i stručnjaka u zdravstvu. Svi znate koliko je mobilnost za osobe sa posebnim potrebama bitna i važna radi kvalitete njihovog života i tako samo po sebi teškog života i radi njihove uključenosti u što normalniji život. Nije pravedno da je na najslabijima i na nemoćnima trenira strogoća, da se koji su radi svojih zdravstvenih tegoba i tako imaju izuzetno povećane troškove života, da se preko njih prelamaju posljedice gospodarske krize. To nije pravedno. A ovi građani Republike Hrvatske su pokazali da itekako vape za pravednošću. Premijerka je kako je ovdje više puta rečeno bilo već rečeno u medijima prije nego što je postala premijerka bila i zaštitnica svih nemoćnih, siromašnih, bolesnih, ukida, se ukida, odnosno izgledno je da će se provesti ukidanje plaćanja cestarina za osobe sa invaliditetom. Da ponovim da se nadam da nećemo diskriminirati osobe s invaliditetom po uzroku i invaliditeta. Kako sam i prije rekla, znači mi nismo ništa krivo shvatili od ovog prijedloga prvotnog zakona, zaista se predviđalo za svih, sve ukidanje tih povlastica, međutim i osobe sa manjim stupnjem tjelesnog oštećenja i osobe sa 80 ili 60% tjelesnog oštećenja također mogu biti nepokretne i da da bi mogle biti mobilne moraju se koristiti sredstvima javnog prijevoza. Prema tome, i srčani bolesnik sa 60% tjelesnog oštećenja kojemu je nužan kisik prilikom kretanja, niti on nije u potpunosti mobilan, iako mu noge recimo nisu oštećene. Mi već imamo u Hrvatskoj primjer di su osobe s invaliditetom diskriminirane po uzroku na nastanak invaliditeta, a to su slijepe osobe i to želim ovom prilikom ponoviti, to je zaista sramotno da kod nas …/Ne razumije se./… takvi zakoni da dijete koje je rođeno sa oštećenjem vida, ili netko tko je izgubio vid u Domovinskom ratu budu diskriminirani i da velike razlike primaju naknade sa velikim To mislim da je to nedopustivo i vjerujem da ćete se svi ovdje složiti sa time, ovako deklarativno a kada ti zakoni dođu na raspravu onda se glasa kako se glasa. Hvala lijepa. Hvala. Imamo nekoliko replika, ispravaka navoda. Najprije kolegica Škulić, replika. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolegice Vrbat, ja bih se više-manje se potpisala ono što ste i rekli, stvarno nije pravedno. Jednostavno nije pravedno još jedanput uvlačimo diskriminaciju. Mi smo potpisnica konvencije o pravima osoba s invaliditetom, podnosimo izvješće, odnosno već smo trebali u 5. mjesecu podnijeti izvješće što smo napravili na tom planu. Dakle, još jednom uvodimo diskriminaciju među slijepe osobe. Slijepe osobe su stopostotni invalidi dakle, i bez obzira što nemaju problema sa motorikom oni su jednostavno primorani koristiti osobni automobil kada idu u drugi grad, oni se ne mogu snaći u drugom gradu bez pratnje, a mi znamo koliko je njihovo primanje. Također kada govorim o reformi socijalne skrbi koja se trebala dogoditi još 2007. godine, samo mi nije jasno reforma treba biti gotova za 15 dana, a još mi nemamo, još nije na javnoj raspravi. Dakle neće biti reforme, neće biti inkluzivnog dodatka ove godine, dakle mi, naše osobe s invaliditetom neće iz čega imati, moći plaćati prijevoz autocestom za bilo što, dakle da li se radi o njihovom kulturnom životu, zabavnom životu, pravo na liječenje. Dakle one moraju uživati u punini života. Ono koje je svima dostupno mora biti dostupno i osobama s invaliditetom. Zato još jedanput molim ministra i ljude iz ministarstva neka, ili neka odgode primjenu zakona dok se ne donese inkluzivni dodatak, neka se slijepe osobe uvrste, dakle stopostotno slijepe osobe neka se uvrste

Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa kolegice Vrbat, vi ste zapravo izmjenu ovog zakona na način kako je predložen nazvali vrhunskim licemjerjem. Po mojem mišljenju zapravo je najveći invaliditet aktualne vlasti konsolidirati državne financije na način da se reduciraju prava invalidnim osobama, a da se to ne čini npr. na način da se oporezuje imovina bogatih građana, da se oporezuje kapitalna dobit i slično. Smanjivanjem prava invalidnim osobama, država će na ovaj, dakle predloženi način uštedjeti otprilike 19 milijuna kuna, a da se oporezivala ostvarena dividenda primjerice ostvarilo bi se pola milijarde kuna, dakle otprilike 25 puta veći financijski efekt za državni proračun.

rekli ste da vas je ono moje dodatno pitanje ustvari stavilo u nedoumicu. Nedoumice nema, izostavljena je ta jedna kategorija iz ovog prijedloga amandmana Vlade, zato što je pravobraniteljica svoje mišljenje, primjedbu traženje poslala Vladi 7. svibnja gdje ona daje osnovnu primjedbu na amandman 1. Naime, jer po tom amandmanu slijepe osobe jedino koje imaju status HRVI-a će biti oslobođene plaćanja cestarine, a slijepe osobe koje su tu sljepoću stekle bolešću ili ozljedom izvan ratnih zbivanja po prijedlogu amandmana Vlade neće biti oslobođene cestarine. Također napominjem da u tom mišljenju pravobraniteljica upozorava na osnovni problem starog, ali u biti zakona koji će ostati u tom dijelu neizmijenjen i ovog zakona koji će se vjerojatno usvojiti, da pravo na besplatno korištenje autocestama se davalo svim osobama koje imaju 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, ali se taj postotak nije odnosio samo na jedno tjelesno oštećenje nego se kumulacijom različitih oštećenja, različitih postotaka se dolazilo do određene razine. u tom dijelu se nikakva analiza ustvari nije napravila kada je u pitanju oslobađanje od korištenja cestarine. Ja bih ovako rekla, ovako je valjda bilo lakše Vladi, uzmi tu kategoriju makni pravo na cestarinu, a to što je netko možda trebao se malo potruditi pa vidjeti gdje su to najveće zlouporabe jer nitko me ne može uvjeriti da se to ne može utvrditi i gdje se mogu postići stvarno prave uštede da one u krajnjoj liniji budu pravedne to nažalost se nije desilo. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala. Kolegice Sobol, sad ste mi razjasnili u čemu je stvar. Međutim, ja još uvijek naivno želim vjerovati da će ministar Kalmeta razuvjeriti nas sve skupa i da će nas uvjeriti u to da Vlada neće diskriminirati osobe sa invaliditetom obzirom na uzrok nastanka invalidnosti. A što se tiče što se tiče licemjerja, kolegice Jelaš tu bi bilo primjera koliko hoćemo. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. I jedan ispravak navoda, uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite. Evo ispravak navoda pa mogla bih reći ponovno u svemu, ali najviše o ovom licemjerju, a i u dijelu kojem kolegica kaže da je ostala još uvijek na plantaži banana u koju ju je poslala kolegica Ingrid. Pa ja se nadam da će se ona vratiti, da više neće biti tako zbunjena i da će, jedino nije zbunjena bila evo kad je čitala dijelove Ustava, međutim sve ostalo čini mi se da još tamo guli banane. Pa ću ja njoj reći slijedeće: kad bi bila ova Vlada tako zločesta, tako neosjetljiva onda se ne bi izdvajalo tek od 2006. godine do 2010. godine za osobnog asistenta. Da li vi znate kolegice što je to Kolegice Sumrak vi se niste javljala za repliku, javili ste se za ispravak navoda. Imate i drugu tablicu ispod klupe, onda možete na ovaj način, a sada je ovo kolegica u nemogućnosti da na to dalje reagira, znate. Nemojte se ljutiti, ali idemo dalje s raspravom. Kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre sa suradnicima. Krenuli smo sa uštedama što je dobro, uštede pozdravljam, ali nažalost krenuli smo na krivi način, sa krivom kategorijom ljudi na jedan po meni neprimjeren način kojim definitivno ne iskazujemo solidarnost sa ljudima koji su izgubili svoje zdravlje. To je možda ono što smo zadnje trebali dirati, a krenuti prije sa drugim stvarima kojih je zbilja mnogo. Ja u ovom Saboru, naravno od svih mogućih najava Vlade, evo danas isto imamo jednu najavu gdje se govori o ukidanju javnog prijevoza zastupnicima, to pozdravljam. Mada će biti naravno i nekih prigovora jer jedan dio ljudi puno ima terenskog rada, ali svejedno. U krizi treba se odreći dijela sredstava oni koji imaju. Takvu najavu i još sličnih najava smo slušali proteklih mjeseci, ali u Saboru niti jedan konkretan prijedlog još vidjeli nismo. Nema zakona, nema prijedloga zakona o kojima ćemo raspravljati gdje ćemo određene uštede na onima koji imaju moći napraviti. Ali, stigao je prvi prijedlog koji definira da ćemo uzeti invalidima kao što je rekla kolegica Škulić kojima je to osnovna životna potreba. To nije ljudima koji su oslobođeni cestarine potreba iz hira jer oni ne mogu koristiti javni prijevoz, ne mogu ići vlakom, ne mogu ići autobusom, moraju koristiti osobni automobil, odnosno to je direktna pomoć ljudima da mogu imati jednostavniji život. I krenuli smo sa takvom uštedom, doduše Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture je 22. travnja dalo priopćenje gdje govori da će se uštedjeti otprilike 40 milijuna kuna na otprilike 30 tisuća osoba. Sad vidimo u zakonu da je nešto manje osoba, odnosno da se radi o 13 milijuna kuna. Znači, 13 milijuna kuna će biti ušteda konkretno od ove, ja ne bih rekao mjere nego uskraćivanja ljudima kojima je ta pomoć doista potrebna. Radi se otprilike o 600 kuna po jednoj osobi. Nema rebalansa proračuna, nema drugih prijedloga ušteda osim najava po medijima. Premijerka je tu vrlo efikasna, zna kada koju mjeru, najavu treba pr-ovski iskoristiti kako bi zauzeli prostor u medijima. Nema ih konkretnih napisanih u Saboru, nema ušteda na onima koji su najbogatiji. Vidjeli smo najavu porezne reforme i tu ćemo smanjiti 5% poreza na plaće onih koji imaju plaće bruto 50, 60, 100 tisuća kuna. Znači, njima ćemo direktno olakšati život. Povećat ćemo plaće najbogatijima za par tisuća kuna, to nije problem, ali ćemo invalidima 600 kuna po osobi uzeti. Znači, jedan totalno krivi i socijalno neosjetljivi smjer na koji način Vlada djeluje. I još jedan paradoks, baš to ministarstvo koje to predlaže i ministar Kalmeta je šef u jednoj tvrtki državnoj, Hrvatskim željeznicama koji je dio javnog prijevoza, gdje su su velike količine ljudi na pozicijama menadžera gdje ima 400, 500 ljudi sa menadžerskim plaćama, koji dobivaju subvencije iz tog istog proračuna gdje ćemo sada uštedjeti 13 milijuna kuna mi subvencioniramo HŽ sa 2 milijarde kuna. I to ne za infrastrukturu, ne za investicije u željeznice, razvoj modernizaciju kako bi te željeznice bile spremnije sutra za tržišnu utakmicu u Europskoj uniji, nego u plaće neefikasnost, netransparentnost. Tu nismo u stanju uštedjeti niti milijun kuna. Od dvije milijarde koliko proračun pomaže Hrvatske željeznice, javni prijevoz, ali evo našli smo našli smo načina gdje ćemo 13 milijuna kuna uštedjeti na ovih 24 tisuće građana. Zbilja pravedno gospodo i zbilja ogroman napor. Predlažem ministru koji upravlja sa mnogim sustavima unutar javnog prijevoza, jedan od njih je Hrvatske željeznice da napravi napor da ovih dvije milijarde kuna subvencije smanji da se napravi racionalnije poslovanje te tvrtke kako bi onda sutra mogli reći tu smo uštedjeli u proračunu ne 13 milijuna kuna od 24 tisuće naši sugrađana, nego 100, 200, 300, 500 kuna milijuna kuna od jedne tvrtke koja prostora za uštede ima ogromnog. Naravno da će to ići malo teže, jer vidjeli smo kakva je situacija u javnim poduzećima gdje nema reda nema transparentnosti, a po mojem osobnom mišljenju tu najviše prostora ima da se napravi ušteda. Ne bih govorio kolegice prije mene su spomenule diskriminaciju po nastanku invaliditeta, to je apsolutno neprihvatljivo. Imamo više takvih diskriminacija na djelu u Hrvatskoj. Postoje

veće mirovine. Postoji mnogo diskriminacija i ja bez obzira na to kako je invaliditet nastao ako se čovjeku treba pomoći da mu život bude jednostavniji ne bih dozvolio da se radi razlika između invalida. Moj prijedlog je naravno na kraju da se ovaj prijedlog izmjene zakona ne usvoji zbog više razloga. Prvi i osnovni je jer je neprimjereno da krećemo sa tom skupinom ljudi kojima je to pomoć da mogu normalno u svom životu funkcionirati. Drugo, što imam osjećaj da se puno više može uštedjeti na drugim područjima koje se uopće ne dira, osim naravno u naravi kada je potrebno radi novina, radi televizije reći to ćemo kresati, a onda kada će prijedlog doći na dnevni red, vidjet ćemo. Zbog te dvije stvari, iako smatram da naravno da da socijalne pomoći, a ovo na neki način i je neki oblik pomoći, treba vidjeti i revidirati s obzirom na vremena u kojima se nalazimo ali nikako kretati od ljudi koji su izgubili svoje zdravlje i kojima je to nužno da bi mogli normalno živjeti. Hvala vam lijepo. Hvala kolega. Imamo dvije prijave ispravka. Kolegica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Ma kolega Maras krivo ste rekli. Netočan je navod kada ste rekli da država ovom mjerom uzima invalidima kojima je to osnovna životna životna potreba. Pa baš naprotiv, upravo je pravo ostalo onima kojima je to ajmo reći osnovna životna potreba. I malo da vas poučim nisu invalidi nego su osobe sa invaliditetom to ste već davno trebali naučiti. Hvala. Hvala. I kolegica Šuica. Ovaj zakon nije iz paketa gospodarskog oporavka, slučajno imam ovdje na klupi plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka, koji nudi cijeli niz zakona za koje sama premijerka rekla da će svakog tjedna sa sjednice Vlade upućivati zakonske prijedloge, pa i danas samo neke zakone čula da ćemo dobiti na klupe. I samo još jedan jezični ispravak. Kao što vas je ispravila gospođa Lukačić vezano za osobe sa invaliditetom, ja ću vam reći da se ljudi ne mjere u količinama. Rekli ste količine ljudi, malo ljude drugačije brojimo. Hvala. Kolega Ivan Bogović slijedeći je za raspravu. Izvolite kolega. **Bogović, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama s Konačnim prijedlogom zakona trenutno važećim zakonom o javnim cestama osobe 80 ili više postotka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno oštećenje koje ima za posljedicu donjeg ekstremiteta 60 ili više postotaka oslobođenje su plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih vozila i cestarine za uporabu autoceste i objekata sa naplatom. Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanja plaćanja godišnje naknade za uporabu cesta i cestarine Narodne novine broj 143/06. propisan je postupak i način ostvarivanja navedenih prava i propisane su isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanje naknada postupak i način ostvarivanja prava temeljem naljepnice kojom se označuje osobni automobil u vlasništvu osobe sa invaliditetom, postupak i način ostvarivanja prava temeljem potvrde smart kartice koja se izdaje podnositelju zahtjeva za oslobađanja plaćanja cestarine, značenje, oblik, sadržaja, boja, dimenzije i mjesto postavljanja naljepnice, oblik i sadržaj potvrde smart kartice. Pravo na neplaćanje navedenih obveza ostvaruje se temeljem rješenja koje donosi ministar mora, prometa i infrastrukture, a na zahtjev osobe sa invaliditetom. Obzirom da su člankom 62. osnovnog teksta Zakona o javnim cestama Narodne novine broj 184/04. godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarina utvrđenje kao izvor sredstava za financiranje javnih cesta i prihod su pravnih subjekata određenih člankom 66. istog zakona, iznos godišnje naknade prihod je županijske uprave za ceste odnosno grada Zagreba, a iznos cestarine Hrvatskih autocesta d.o.o. i korisnika koncesije. Spomenuti zakon o dopunama Zakona o javnim cestama propisao je kako će se naznačenim pravnim subjektima iz sredstava državnog proračuna nadoknaditi iznos godišnje naknade i cestarine koje ne ostvare radi toga što se određene osobe kategorija osoba sa invaliditetom oslobađaju plaćanja godišnje naknade i cestarine. Sredstva koje je ove godine trebalo osigurati u državnom proračunu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 3. veljače ove godine je za 24 tisuće 334 osobe. Predloženim odredbama u skladu sa važećim Zakonom o javnim cestama predloženo je ukidanje prava na neplaćanje cestarine za navedenu kategoriju oštećenih osoba. Pozitivnim smatram što je Vlada na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama podnijela amandmane kojima je u članku 1. predloženo, osobe sa 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 62. stavak 1. ovog zakona za jedan osobni automobil koji ima u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu. o leasingu. Novim stavkom 2. osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 ili više postotaka te hrvatski ratni vojni invalidi sa 100% tjelesnog oštećenja ne plaćaju cestarinu iz članka 62. stavka 2. ovog zakona za jedan osobni automobil koji imaju u vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu. Predloženim amandmanima smanjena su ukupno potrebna sredstva u državnom proračunu za navedenu namjenu, a zaštitilo se osobe s najvećim stupnjem tjelesnog oštećenja. Stoga podržavam donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo. Idući se za raspravu prijavio uvaženi kolega Mario Habek. Kolega Habek, izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Vlada je ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o javnim cestama samo nastavila provoditi svoje famozne mjere spašavanja hrvatskog gospodarstva i to na leđima siromašnog građanstva. Ovaj put uzet će ono malo novca što imaju i osobe s tjelesnim oštećenjima, naime ukida im se pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za upotrebu autoceste, objekata s naplatom kao što su mostovi, tuneli, vijadukti i Ukidanje besplatnih cestarina za nešto više od 24 tisuće invalida jedan je od presedana jer se teret nesposobnosti ove Vlade prebacuje na najosjetljiviju skupinu građana koja treba najveću pomoć od ove države. Udar je to na ljudska prava. Za vrijeme vladavine ove Vlade nije učinjeno gotovo ništa da se javni prijevoz prilagodi invalidima nego su prisiljeni voziti se automobilima. Ali Vlada ne smatra problemom što tim istim invalidima od osobne invalidnine koja iznosi do 1300 kuna neće ostati ništa za život jer će morati i taj mali iznos koji Vlada nije u stanju dovesti na razinu iznosa dostatnog za normalan život potrošiti na cestarine jer osobnim automobilom odlaze na rehabilitaciju iz jednog u drugi grad i to do nekoliko puta mjesečno. Oni se ne mogu popeti na vlak ili sjesti u autobus i oni se moraju voziti svojim vozilima i koristiti javnu infrastrukturu koju će sada morati skupo plaćati. Ovakva odluka Vlade imat će neželjene posljedice na položaj tih ljudi. Premijerka Kosor je još prije nekoliko godina kada je bila ministrica obitelji, branitelji i međugeneracijske solidarnosti obećala ukidanje PDV-a na uvoz osobnih automobila za osobe s tjelesnim oštećenjima. Evo gospođa Kosor uspjela je nakon šest godina, ali ne ukinuti PDV nego ukinuti besplatne cestarine za nešto više od 24 tisuće osoba s invaliditetom. Hvala lijepo. Hvala lijepo, kolega Habek. Na redu za raspravu je uvaženi kolega Miljenko Dorić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Kolega Daniel Srb. Nema ni njega. I on gubi pravo na raspravu. Uvaženi kolega zastupnik Jerko Rošin. Izvolite, kolega Rošin. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ja bih se uključio samo jednim dijelom u ovu raspravu, s obzirom da cijenim potrebe osoba s invaliditetom i da bih zaista htio da im život sa određenim ograničenjima bude što lakši i što bolji. Ali istodobno svjestan sam potrebe da se na određeni način ne samo štedi nego da se pokuša na određeni način uspostaviti neku, naravno koliko je god pravda s jedne strane, s druge strane rajčica gledana, ali s jednim osjećajem barem ravnoteže da kažem, ako ne pravde, da se postigne i jedno i drugo. Naravno, jedan temeljni problem je uvijek kod uskraćivanja nekih stečenih prava oduzimanje i pitanje jer je bilo bolje da neka prava nekad nisu bila jer je vrlo teško ta prava oduzimat no takva je situacija. Prava su u jednom trenutku dana, u jednom trenutku se uskraćuju sa istom životnom logikom kad su se dala da se tako i sa određenim načinom oduzimaju, ali sa pokušajem da se pri tome uspostavi jedna mjera, jedno razumijevanje koliko god to može biti. Naravno, kad govorimo o pravima na koje smo svi skupa osjetljivi onda tih prava nikad dovoljno kad ih tražimo, samo je s druge strane kad smo u poziciji onih koji ta prava trebaju omogućiti onda je pitanje kako sva ta prava omogućiti. Prispodoba sa drugima koja se često puta u ovoj sabornici koristi sa drugim zemljama je bez obzira na stranu ove sabornice koristi se samo zato da bi se dodalo dodatni argument svojoj strani, pa prispodobe sa drugim zemljama koristimo onda kad nam odgovaraju, a prispodobe sa sa onima kad nam ne odgovara onda uopće ne spominjemo. Na isti takav način mi se čini neprikladnim osporavat navode odnosno obrazloženja koja daje ministar sa već unaprijed pripremljenim tekstom, nezadovoljstva obrazloženjem. Naravno, razumijevanje invaliditeta općenito odnosno problema ljudi sa invaliditetom, kako je kolegice sa naše strane ove sabornice rekla, pokazuje da su se okolnosti u Hrvatskoj u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko ili nešto više od nekoliko godina značajno promijenilo i da je razumijevanje prema tim problemima vrlo, vrlo, vrlo izraženo i da se pokušavaju ti problemi ukloniti. Mogu svjedočit u području moje profesije, mog djelovanja arhitektonskog projektiranja i građenja objekta da praktički ne postoji mogućnost da dobijete uporabnu dozvolu za objekt koji nije riješio sve temeljne probleme kretanja osoba sa invaliditetom i da se pri tome i razlikuju kategorije invaliditeta, da se pokušava ne samo generalno sa invaliditetom nego se pokušava specifičnim invaliditetima dati određene kompenzacije odnosno ih otklonit, odnosno da osobe s tim invaliditetom takav problem nemaju. Korištenje javnog prijevoza koje nije moguće naravno jedna je vrlo izražena kategorija i ona je zapravo temelj ove rasprave o kojoj sad razgovaramo. Međutim, dozvolite mi da izrazim jednu dubiozu, jednu nedoumicu, jednu dvojbu ili jedno nerazumijevanje pa neka bude teret samo na mojoj strani, brojke s kojima se govori od 20 milijuna kuna koja bi se ovim uštedila. Kolegica je pokušala sa onom dosjetkom, trčanjem iza autobusa i trčanjem iza taxia s velikom razložnošću kazati da se te uštede mogu tumačiti na jedan i drugi način. Međutim, ja s druge, ne vodim to u pitanje, ali s druge strane napravio sam jednu kratku analizu koja me zbunila u prispodobi sa cirka 25000 osoba sa invaliditetom koji postoje, 20 milijuna sam pokušao vidjeti na cestama koji predstavljaju taj javni prijevoz. Ne govorimo o lokalnom prijevozu jer tu nije tematika popusta, odnosno davanja olakšica da se ne trebaju plaćati cestarine. Govorim po autocestama i ako bi uzeli kao jednu prosječnu cestarinu koja bi se platila a to je jedne trećine autoceste Split – Zagreb kao neke prosječne cijene i kad bi se to podijelila ta suma sa tih 50 kn što predstavlja cirka jednu trećinu cijene autoceste na 25000 invalida dobivate jednu vrlo veliku brojku koja je sa više desetaka desetaka koja pokazuje da je, koja dovodi u dvojbu je li osobe sa invaliditetom toliko često i dugo putuju. Naime, iz ovoga sam htio izvući i jedan mogući zaključak i vidjeti da li postoje možda i neka druga rješenja koja bi situaciju poboljšala, ne bi ovako uskratila ne kao svoj doprinos nego kao jedno glasno promišljanje je li se prava koja su data možda i zloupotrebljavaju. Da li se možda ta suma od 20 milijuna kuna dosegla na način da je nisu koristile samo osobe sa invaliditetom nego možda i neke osobe koje nisu osobe sa invaliditetom ali su zloupotrijebile pravo njihovo. Dakle, možda jedna tehnika i tehnologija korištenja tih prava bi možda brojku pokazala i manjom. Dakle, samo stavljam na stol jednu tehničku problematiku, jedno tehničko rješenje da li se nekom drugačiji način ako su to iskaznice ili nisu iskaznice dokazivanje svog hendikepa, odnosno da si osoba sa takvim i takvim invaliditetom možda ta dimenzija ne bi bila toliko izražena jer smo i čuli i jučer u aktualnom satu da je jedna lipa a ne samo 20 milijuna kuna za proračun značajna. Prema tome, 20 milijuna ako se može smanjiti zaista se smanjilo. Amandmani koje je Vlada dala pokazuje jedan ako hoćete i naknadno iskazani senzibilitet, ali i jedno dodatno promišljanje. Nikad promišljanja nije dovoljno. Nitko od nas nije toliko pametan da ne bi mogao primiti još neku pouku od nekoga drugoga da bude još pametniji. Ali možda sa jednim promišljanjem izvan sad ovog zakona, ali u tehnologiji koja bi bila da se ta prava zaista ograniče na one koji na to imaju pravo, zbog kojih se to pravo daje, a ne da ih zloupotrebljavaju neki drugi. Naravno, ti drugi koji su zloupotrebljavali, zloupotrebljavali su uz suglasnost onih koji ta prava imaju. Ali očito znate neku našu neku našu grješnost ispod kože svih nas jednostavno nije moguće otkloniti pa zato i pravimo mehanizme koji to sprječavaju. Danas sam u jednome razgovoru uz kavu pričao o jednome sofizmu koji se tako može primijeniti općenito na zakonodavstvo. Kaže da zakoni uopće nisu ni potrebni, jer oni koji zakon poštuju na njih se ne odnose, a oni koji ih ne poštuju ionako ih ne poštuju. Ali naravno radi se o sofizmu, a ne jednoj realnosti jer moramo znati šta je unutar zakona, šta je izvan zakona. Hvala lijepo. Hvala zastupniče. Imamo jednu prijavu replike. Kolegica Hursa. Izvolite. **Hursa, Danica (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Rošin, replicirat ću vam u onom dijelu gdje ste kazali da je amandmanom Vlade pokazan dodatni senzibilitet za osobe sa invaliditetom. Da, samo u jednom dijelu. Ja sam u svojoj raspravi u ime kluba rekla da se zapravo tim amandmanom diskriminira određeni broj osoba sa invaliditetom koji posjeduju sto postotno oštećenje i to je istina. To je točno. To je propust koji je Vlada učinila. Ne znam, neću vjerovati da je to namjerno učinjeno. Možda je to slučajno učinjeno, jer je premijerka prije toga rekla da će amandmanom biti riješeni sve osobe sa sto postotnim oštećenjem. Dakle, ne samo hrvatski ratni vojni invalidi, nego i civilne osobe koje su u najvećem broju slučajeva u daleko težoj financijskoj situaciji nego recimo osobe sa invaliditetom koji pripadaju hrvatskim ratnim vojnim invalidima. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolega Rošin. odgovor na repliku nije pobijat ovo što ste vi rekli, jer se slažete s time da korekcija možda nije napravljena ni do kraja niti u svemu o čemu bi htjeli. Ali i neki napori u tom pravcu širenjem, spuštanjem granice postotka invalidnosti pokazuje pokušaj barem da se uvjetno kažem pravda. Jer sam rekao ta pravda je nikad dosegnuta. Premijerka je pokazala želju i volju da se stvari sagledaju još detaljnije što ne znači da se ne mogu sagledavati i dalje. No međutim, u ovome se koriste i dva termina koja nisu baš usklađena međusobno u svim raspravama. Jedno je pitanje socijalnog statusa osobe sa invaliditetom, a drugo je pitanje postotka invalidnosti unutar toga hendikepa. Koji put bi kad bi čovjek to gledao prije bi tu povlasticu dao nekome koji ima manji stupanj invalidnosti, koji je manje osoba sa invaliditetom, ali većeg stupnja socijalne ugroženosti nego obrnuto. postizanje te pravde ima različite poglede sa strane, samo je pitanje je li čovjek pristupa tom problemu otvorenog srca sa željom da se taj problem riješi ili ne. Ali i na putu prema raju znate koje su koje su paklene zapreke. Dakle, htio sam pohvaliti napore, ali to ne znači da su svi napori urodili sto postotnim plodom. Ali mislim da je put, ne može se kazati da se pristupilo ovome zatvorenih očiju i nemajući srca za one kojima treba pomoći. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sljedeća se za raspravu prijavila uvažena kolegica Gordana Sobol. Kolegice Sobol, izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Javila sam se za raspravu da još jedanput naglasim naglasim potrebu da se slušaju i neke institucije ili osobe koje ne sjede u Vladi niti su ne znam državni tajnici ili službenici, namještenici koji pišu prijedloge zakona. Ja ne kažem da oni moraju sve savršeno napraviti, ali reći ću da je ovaj prijedlog zakona koji je proizveden u Vladi Republike Hrvatske još jedan primjer neodgovornog i brzopletog pristupa problemu. veli posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona, kaže donošenjem ovog zakona ukida se pravo na oslobađanje plaćanja cestarine itd., na taj se način propisivanje subjektivnih prava usklađuje s financijskim mogućnostima državnog proračuna. Konačno svi znamo i vidimo da novaca nema, pa sad treba negdje pokrpati rupe, vidjeti gdje se to može, pa najlakše eto tamo izgleda gdje se zaboravlja da su upravo najranjivije skupine našega društva, to osobe sa invaliditetom sigurno je da jesu. Ja apeliram na predstavnike Vlade da pogledaju prijedlog amandmana na osnovni zakon koji je uputila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, da pogledaju i da makar nešto odgovore na taj prijedlog, jer po saznanjima koje imam osobno od pravobraniteljice, ja sam ju pitala, ona nikakav odgovor i reakciju Vlade na njen prijedlog nije dobila. Nakon što je predsjednica Vlade odreagirala kad je valjda i sama vidjela da je netko stvarno brzopleto nešto ovdje napisao, izostavio neke kategorije, učinio dodatne možda nepravde, onda je išlo sa amandmanom Vlade koji je međutim unutar sebe zadržao diskriminaciju unutar određene kategorije osoba s invaliditetom. I ako na to ukazuje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom koja je upravo i od ovog Sabora imenovana, da ukazuje na određen probleme gdje je to gdje se eventualno propis koji donosimo nije usklađen sa Ustavom, nije usklađen sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije, nije usklađen sa Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, i da se onda malo je reći ignorantski Vladi odnosi prema tom prijedlogu. A pravobraniteljica je predložila ga, navela je jedan od primjera da se osobe s invaliditetom sa stopostotnim tjelesnim oštećenjem, kao što su osobe sa oštećenjem vida, dakle slijepe osobe, nemaju više pravo na neplaćanje cestarine, odnosno korištenje smart kartica za besplatan prolaz autocestama, dok to hrvatski ratni vojni invalidi koji imaju isti taj stupanj, odnosno isto oštećenje imaju. Pa zar to nije diskriminacija unutar jedne kategorije osoba sa invaliditetom? Molim vas ajde reci mi, dokažite mi bilo koji od vas koji ovdje sjedi da to nije diskriminacija.

Nadalje, ono što uopće u ime Vlade nije uopće spomenuto naravno, valjda se nije niti pogledalo šta pravobraniteljica ukazuje, ona je išla i dodatno sa amandmanima gdje ona predlaže kako da se riješi kroz ovaj prijedlog zakona i onaj najveći problem koji jeste a to je problem kumuliranja da tako kažem više vrsta tjelesnih oštećenja sa različitim stupnjem invalidnosti da bi se došlo do određenog stupnja kojim će se onda onda moći koristiti pravo na oslobađanje od cestarine. I tu se ja jako slažem sa kolegom Rošinom koji je isto njegova rasprava išla u tom smjeru da očito je da postoji sigurno puno boljih načina uštede i puno bolji način da dođemo do nekakve pravednosti ili ravnoteže kako ste vi rekli i kroz izmjene i dopune Zakona o upravi javnih cesta, ali netko mora sjesti, netko treba vidjeti koliki je to broj ukupno invalida, koliko je to njih koji koriste ovo pravo na oslobađanje od plaćanja cestarina i ima li tu kakvih zlouporaba, i ako ima odrediti kazne i oduzeti smart kartice, u krajnjoj liniji i pravobraniteljica predlaže da to oduzimanje bude višegodišnje. Prema tome, nije mi jasno da se nije moglo na puno studiozniji način pristupiti izmjenama i dopunama ovog Zakona o javnim cestama, ako se uopće i trebalo ići na bilo kakve izmjene i dopune Zakona o javnim cestama i je li baš tu bilo potrebno da se prvo idu krpati rupe u proračunu, a imamo ih puno većih tko zna gdje drugdje. Dakle moja rasprava ide u smjeru toga, tražim od Vlade da preispita i svoj amandman koji je dala na osnovni prijedlog zakona i da ga uskladi sa primjedbama i mišljenjima koji dolaze od pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, jer između ostalog ovaj Sabor je pravobraniteljicu i zbog toga imenovao uostalom, valjda ćemo za neko kraće vrijeme raspravljati i o njenom izvješću za prošlu godinu. Dakle, a to onda znači da ili da se do sutra pripremi novi amandman ili da sutra dok se ne pripremi kako treba taj amandman odgodimo glasanje. Hvala. Hvala lijepo. Na vašu raspravu za repliku se javio uvaženi kolega Rošin. Izvolite zastupniče. Ja sam podigao tablicu prije vaše zaključka, odnosno prije nego što ste rekli u kojem pravcu ide vaša rasprava, pa ću svejedno nastaviti jer ono što ste rekli u kojem pravcu ide nemam ništa protiv, mogu to prihvatiti, jer je to jedna dobra namjera iza koje ne stoji ništa loše. Ali zbog čega sam digao tablicu, zbog onog vašeg prvog dijela govorenja. Jer kad kažete da je Vlada bila neodgovorna kad je dala, da je Vlada napravila jedan diskriminirajući prijedlog, onda se iza toga krije osjećaj namjere, ja nemam dojam niti ne mogu ni povjerovati da je Vlada imala jedan takav, želju da napravi nešto neodgovorno ili da je nešto diskriminirajuće htjela učiniti. Možda vi to tako niste mislili kad ste tako rekli, ali tako je meni zazvučalo i zato sam digao tablicu. Naravno, ja nisam Vlada i ja ne mogu obrazlagati političke namjere i često se mi puta ovdje u sabornici stavljamo u poziciju Vlade a ne one koji raspravljaju o zakonima, kao da smo mi ti koji vodimo državu u onom izvršnom dijelu, a ne u zakonodavnom dijelu. Tako je često puta su naše prakse u ovom pogledu. Ali ja ne znam, ja bi poslušao svakoga koji bi mi donio neki prijedlog i amandman pa bi ga proanalizirali, ja ne znam za to odbijanje, ali u krajnjem slučaju ne postoji uskrata da isti taj amandman netko od nas postavi i daje, i da se taj amandman raspravi, bilo kakav amandman, s ciljem da dobijemo što bolje. Jer ja i s vaše strane i s naše strane postoje osobe sa invaliditetom ili osoba s invaliditetom koje potpuno imaju senzibilitet za to, ne možemo taj senzibilitet uskratiti ni jednoj od njih dvije, ali istodobno govorenje sa vaše strane je bilo jako politički intonirano a ovdje je bilo jako sadržajno intonirano, dakle pristupi su različiti a sa istom problematikom. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolegica Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Rošin, ja ću ponovno reći da je jedino neodgovorno i brzopleto pisanje ovoga zakona, onda njegovo usvajanje moglo proizvesti ovo što je proizvelo. Da je to tako dokaz je da smo mi amandman Vlade dobili gotovo istovremeno kad smo dobili i prijedlog zakona. Dakle, još maltene nije niti umnožen u Saboru mi smo već dobili i amandman Vlade. Međutim, tim amandmanom pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je utvrdila da se dodatno napravila diskriminacija. Ona je to utvrdila u svom priopćenju koje je poslala prema Saboru, gospodinu predsjedniku Sabora i prema Vladi. Ona ne da nije dobila odgovor, nije dobila ništa. Za mene je to ignorancija. Nema drugog za to. Umjesto da su u krajnjoj liniji odgovorili pa obrazložili zašto se nešto ne prihvaća nije dobila ama baš nikakav odgovor. Ona u svom obrazloženju kad predlaže drugačiji amandman u odnosu na Vladu kaže da se prijedlogom Vlade krši Ustav RH u čl. 5. i 14. Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom u čl. 13. kao i Zakon o suzbijanju diskriminacije u čl. 2., 4. i 9. te se određena skupina osoba s invaliditetom diskriminira, stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na drugu skupinu osoba s invaliditetom i kao jedan od primjera osobe s invaliditetom sa 100%-nim tjelesnim oštećenjem navela je osobe sa oštećenjem vida. Dakle, ono što ja očekujem i ponavljam završnicu moje rasprave od Vlade je da razmotri prijedloge i primjedbe koje je uputila pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom i da sutra ili dođe sa usklađenim amandmanom kako predlaže pravobraniteljica ili ako ne može se to do sutra napraviti da se odgodi glasovanje. Hvala. Dalje se za raspravu prijavila kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Često ovdje smo imali prilike dobivati zakone koji su izazivali prijepor glede ustavnosti ili su bili međusobno kontradiktorni ili su bili kontradiktorni sami sebi. Međutim, govoreći o ovakvom prijedlogu zakona ja bih rekla da se radi o jednom nepristojnom prijedlogu zakona. Ako se i tone, ako je toliko teško da invalidi moraju spašavati Hrvatsku onda u svemu tome treba imati dostojanstva. Međutim, očito da ni toga nema. Ja mislim da toga najviše nedostaje od onih koji bi trebali je imati najviše ako žele zastupati građane i preuzeti odgovornost. Naime, godinama mi čekamo, predlažemo, u nekoliko navrata upravo na našu inicijativu, konkretno na inicijativu naše kolegice Škulić, da se konačno riješi pitanje ne samo slabovidnih, slijepih osoba nego svih osoba s tjelesnim oštećenjem, s invaliditetom. I Vlada je u nekoliko navrata obećavala da će taj prijedlog, da će taj problem riješiti sustavno. Godine su prolazile, adekvatan dodatak na tjelesno oštećenje nije dat, nije riješen onaj problem različitog vrednovanja invaliditeta s obzirom na uzrok. I što smo dobili? Dakle, sve su to godine bile godine obmane i godine laži i praznih obećanja da bi sada dobili ovo da se ukida i nešto što je bilo stipulirano odavno. I to je nedopustivo. Pa zaista nije vrag da će osobe s tjelesnim invaliditetom, a većina od njih je svoj invaliditet stekla braneći Domovinu, ponovno tako invalidni morati braniti Domovinu i spašavati je. A najmanje krivi za to, odnosno samo zaslužni. I to je nedopustivo! Kada je o tome progovorila zagrebačka HVIDR-a, kada je o tome progovorila javno naša kolegica Škulić tada je premijerka Kosor obećala ne samo ovaj jedan amandman koji smo danas dobili, ona je to rekla. Molim vas pogledajte, svi mediji su objavili, 22. travnja 2010. "Ispravljam pogrešku, 100%-nim invalidima ipak besplatna cestarina." I čitav tekst ide, tako svi su mediji to objavili. I dobro kaže kolegica to su i naši elektronički mediji objavili, dakle posve jasno je bilo o čemu je riječ. Mi smo već bili ljuti i na to, dakle treba reagirati da se nešto pokrene. Dakle, zaista Vlada radi kao stari fićo, ako se ne pogura ona neće nigdje krenuti. I dakle, ipak hajde Vlada se zaletila, pogriješila, nije bitno zbog čega je došlo, je li bilo lakomislenosti, je li uopće razmišljala, je li pogrešno stvar procijenila? Nadali smo se da će zakon biti povučen međutim ovdje vidimo ponovno obmana. Ponovno obmana jer se malo ipak stvar splasnula u javnosti jer su došli neki drugi problemi, TLM i neki drugi problemi pa su zasjenili ovaj problem. I što ćemo sada više o tome. To je jednostavno nedopustivo. Naime, ovdje je gospodin ministar izvolio reći da je istina da u Italiji ne plaćaju invalidne osobe cestarinu. Ma ne u Italiji, malo gdje plaćaju, odnosno malo gdje ne plaćaju, svugdje plaćaju. A zbog čega? Jer imaju adekvatan dodatak na invalidnost koji ih čini zaista gospodom, a ne građanima trećeg reda koji onda moraju vaditi posebne značke, kartice kao obilježene osobe. I to je bilo govora da će kod nas biti na takav način riješeno. Molim vas, jedan slijepi, slabovidni profesor njemu se ne da baš vaditi takvu jednu karticu. On želi imati dodatak pošto to imaju zemlje EU, dodatak kojim će on moći kupiti dakle sve ove usluge koje evo pojedini zakoni ih oslobađaju. Ali evo vi ukidate i tu jednu povlasticu. Međutim, kako je porazna situacija, a mi se često volimo prozivati kad već ne možemo biti prvi tamo među zapadnjacima i sjevernjacima, onda eto u regiji. Volimo biti lideri u regiji. Pa vidite, jedna Crna Gora, jedna Srbija, jedna Makedonija ima 150, ima do 200, do 250 eura naknade za tjelesno oštećenje. naši su do nedavno imali 200, 300 kuna, sada je povišeno na 500, 600 kuna i time eto Vlada govori koliko je ona to povisila takav jedan dodatak. To su opće poznati podaci kojima smo izlazili upravo kad smo tražili … /Upadica se ne razumije./… Stišajte se malo tamo! Dignite palicu i tako slobodno raspravljajte, dajte ponašajte se parlamentarno. Dakle, nadali smo se jer Vlada to stalno obećavala da će riješiti upravo probleme različitosti jer nitko nije kriv što je rođen s invaliditetom, što je stekao, što se razbolio ili stekao ga braneći Domovinu. Dapače, evo nadali smo se da će bar, da zaista Vlada neće imati toliko hrabrosti, bolje reći drskosti, to je drskost, ali Vlada to želi nazvati hrabrost i odlučnost. Pa lako je biti hrabar i odlučan prema tima. Zašto niste hrabri i odlučni prema onima koji ubiru ekstra profit? Kod njih, njih se plašite. Vlada je uplašena od tih osoba. Ne bih ja rekla da vi vladate njima i da njima punite džepove dobrovoljno, nego je vlast uplašena a svoju nadmoć evo sada vidimo i na ovom zornom primjeru na ovoj kategoriji gdje upravo snaga jedne zemlje njezin ponos prije svega, dakle i u siromaštvu moramo bar to sačuvati. Pa neće nas to spasiti. Dajete pogledajte oko sebe neki bespravni kamenolom koji se crpi pa dovoljno je da se tu naplate kazne ili bar da se naplati ono iskopano rudno blago bez obzira što ga protupravno iskopa i pokrili ste sve ove troškove.

samo vas nadopunila u ovoj vašoj izjavi u kojoj ste rekli da je gospođa Kosor 22. travnja rekla da će se vratiti pravo 100% invalidima. Moja nadopuna je u tome što je ona i precizno izjavila da se to odnosi na Hrvatske ratne vojne invalide i civilne invalide. Budući da je napravljena diskriminacija po amandmanu Vlade, klub HNS-a je podnio amandman kojim se ta diskriminacija eliminira. Ja znam da smo umorni. Amandman je danas došao na klupu niste ga uspjeli sigurno ni svi pročitati. Amandmanom kluba HNS-a eliminira se ova diskriminacija. Ja sam u svom izlaganju u ime kluba zamolila i gospodina ministra da se to uvaži i da se zaista svim osobama sa invaliditetom koji imaju 100% invalidnost omogući besplatni prijevoz. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolegica Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Evo kolegice da budemo još posve precizni. To je rečeno u središnjici HDZ-a upravo na osvrćući se na presicu saborske zastupnice i na njezine navode Vesne Škulić, premijerka je izjavila još osim ovoga rekla je "Očito da je došlo do jednog nesporazuma i odbacila je optužbe SDP-ove saborske zastupnice Vesne Škulić koja je ustvrdila da je Hrvatska jedina zemlja koja u krizi počinje štediti na najranjivijoj skupini obećavši da se to neće dogoditi".

primijetiti nekoliko stvari da se vi danas svi, osobito vi sada iz oporbe jako, jako zalažete za prava osoba sa invaliditetom. Samo se sada pitam, zašto to niste učinili u vrijeme od 2000. pa pa dok ste bili na vlasti. Jer ovaj problem o kojem ste vi govorili koji ... vaša kolegica Škulić već godinama, pa navodno ga Vlada ne rješava, draga moja kolegice egzistira još za vrijeme vaše vlasti. Ja vama sada ovdje ne želim zamjeriti i ne zamjeram vam što vi to niste riješili, jer znam da je to težak problem i teško ga rješavamo. Trebale su godine da se ti problemi riješe, da dobijemo jedinstveno tijelo vještačenja da možemo konačno krenuti pravo po pravo osoba sa invaliditetom da doista imaju oni kojima je najpotrebnije. A što se tiče naknade za tjelesno oštećenje koju vi spominjete kako druge susjedne države imaju daleko većem iznosu, pa one imaju samo to kolegice, samo to. Oni nemaju ni osobnog asistenta. Oni nemaju Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, oni nemaju fond koji potiče poslodavca, prepisuju to od nas. Mi smo u regiji najsvjetliji primjer. Dakle, ne možete molim vas i razmislite o tome i nemojte govoriti kako Vlada ne čini ništa i kako nitko nije ništa napraviti, pa trebali ste početi. Hvala kolegice Lukačić. Odgovor na repliku kolegica Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Tako je gospođo. I s dobrim dijelom bi se s vama složila, mi smo započeli ali vi niste nastavili bar ne onim tempom koji je bio očekivan. Naime, vi pojedine stvari kada nam govorite zašto niste napravili ovo, zašto niste napravili ono. Da smo mi bili u mogućnosti u vremenu riješiti sve probleme ovog svijeta i ovog društva, onda bi svaka Vlada bila ... nas bespredmetna. A da vas podsjetim kolegice, tada u to vrijeme je donesene Nacionalna strategija za osobe sa invaliditetom, po prvi puta u povijesti 2003. godine. Nažalost, malo se što provelo od nje u djelo, kada ste bili u mogućnosti i poziciji. Dakle, ne dvije i pol godine, ne tri i pol godine, nego već evo 7 godine da ne računamo onih 10 godina prije. Dakle, slažem se s vama da te problem nije lako rješavati, oni su uvijek popraćeni i sa značajnom financijskom opterećenosti u proračunu. To ne trebamo jedni drugi glumiti. Ali nije dobro, evo nije sada prepucavanje. Nije dobro, razmislite još jednom. Ja mislim da će pa i ljudski je griješiti, da povučete ovaj prijedlog zakona jer to zaista hrvatski proračun ni o čemu neće pomoći, a tim ljudima puno znači. Znači im kao prije svega jedan odnos odnos ljudskosti da se u ovakvim momentima na njih misli. Prema tome, ja mislim da oko ovoga bi trebalo biti jedan naš konsenzus, a ne tko je više učinio a tko je manje. Možemo i na tu temu. Ali ako vi kada imate taj argument znači da nemate nikakav argument. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Završili smo s pojedinačnom raspravom. Za završnu riječ u ime kluba HNS-a javio se uvaženi kolega Miljenko Dorić. Kolega zastupniče izvolite. Uvažani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Najprije isprika što me nije bilo u sabornici kada sam prozvan za pojedinačnu raspravu. Bio sam na Povjerenstvu na sprečavanja sukoba interesa. Pokušali smo ocijeniti kada se otprilike vratiti ali kolega Srb i ja smo zakasnili. Isprike. Naime, ja ću evo pokušati biti u ovih 5 minuta krajnje benevolentan prema predlagatelju ovog zakona. Mi u HNS-u svjesni smo da je danas svima nama voda do grla i da za izlazak iz ove teške krize možemo i trebamo tražiti u trima skupinama mjera. Prije svega, manje trošiti, više stvarati i manje gubiti kroz korupcijske kanale i skandale. U U proteklih godinu dana na našim klupama uglavnom se nalaze zakoni iz ove prve skupine restrikcije, restrikcije, restrikcije. Ja se nadam da se svi slažete sa mnom da samo restrikcijama ne možemo i nećemo nikada izaći iz krize. Jučer smo zamolili predsjednicu Vlade da podnese izvješće koje je obećala još u 11. mjesecu 2008. godine o stanju u državi, da možemo raspraviti to stanje, da možemo odrediti prioritete i da možemo onda kroz ove tri skupine mjera zajedno pokušati vući poteze koji će nas najbrže i najefikasnije izvući iz teške krize u kojoj se nalazimo. Kolegice i kolege, u proteklih godinu dana imali smo restrikcije glede udžbenika naših učenika, glede prijevoza naših učenika, glede učeničkih domova, glede znanstveno istraživačkih projekata. Danas invalidi, a sljedeći tjedan 360 tisuća naših građana ostat će bez dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ja bih podržao sve te zakone kad bih barem jedno znao, a to je taj novac koji smo uštedjeli kroz te zakone koje smo prihvatili, kamo je on planiran otići, na koje nove tehnologije, na poticanje kojih gospodarskih grana, zapošljavanje kojih djelatnika, na obrazovanje kojih učenika i studenata, da vidimo koja je to vizija pred nama. Ovim zakonom ćemo uštedjeti koliko? 20 milijuna kuna. Prije dva tjedna bio je predstavnik NATO-a ovdje u Zagrebu i premijerka je rekla i obećala da ćemo povećati za 20 vojnika naše snage u Afganistanu. Oni će nas koštati, kolegice i kolege, taman tih 20 milijuna kuna. Ja smatram da takvo planiranje, takva koordinacija, takva netransparentnost nije dobra. Prema tome ja vas molim, molim premijerku, dođite u Sabor, iznesite viziju, dogovorimo se što iz prve skupine, što iz druge skupine, što iz treće skupine mjera činiti da uistinu polučimo rezultate. Nova zaduženja niti za građane niti za državu ne mogu i nisu rješenja. Nisu rješenja. Ako ovako nastavimo, kolegice i kolege, završit ću sa time da vam kažem da će vjerojatno u tom slučaju Varšavska ulica postati najdužom ulicom u Hrvatskoj. Protezat će se od Straduna u Dubrovniku do riječkog korza, do zagrebačkog Trga bana Jelačića, do osječkog korza. Vjerujte kolege, to će tako biti. Hvala lijepo, kolega Dorić. U ime predlagatelja državni tajnik Tomislav Mihotić. Izvolite, državni tajniče. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni zastupnici i zastupnice. Namjera Vlade nije bila diskriminacija nekih invalida, Vlada je smatra da invalidi, neke skupine neka prava imaju i nije želila ulaziti u to da diskriminira određene skupine invalida. U svakom slučaju, zakon je prema mojim informacijama usklađen sa HVIDR-om, sa zajednicom osoba sa invaliditetom i pokušao je, jednim dijelom je i bio usuglašen i sa gospođom pravobraniteljicom. Ono što Vlada radi su sigurno uštede na svim razinama, ne samo uštede na razini invalida. Tako da ova pitanja koja su se postavljala vezana za HŽ mogu samo reći i direktno odgovoriti gospodinu koji je postavio određena pitanja i konstatacije nema, ali u HŽ-u da se zna ima samo osam menadžerskih ugovora, ne na stotine kako je rečeno i dotacije iz proračuna ove godine su smanjene za 700 milijuna kuna, znači manje su za 700 milijuna kuna nego što su bile do sada. Prema tome i HŽ je institucija u kojoj se itekako vodi računa o uštedama. I proračun je prošle godine smanjen za 9 milijardi kuna i to su neke značajne uštede koje je Vlada pokušala napravit, ali ono što Vlada provodi to je sasvim sigurno vladin gospodarski program i vrlo brzo će i na ovaj Sabor doći zakoni koji idu u smjeru gospodarskog programa Vlade i reduciranja troškova na svim nivoima. Što se tiče amandmana koji se postavljeni, Vlada će ih razmotriti i na njih se očitovati. Prema tome, kod glasanja ćete imati odgovor na ove amandmane koji su postavljeni. Zahvaljujem. Hvala, državnom tajniku. Ništa joj niste odgovorili na njene primjedbe i kad pogledate prijedlog njenih amandmana u odnosu na ono što ste vi predložili je neusklađenost. A vi kažete da ste uskladili sa mišljenjima HVIDR-e, zajednice osoba s invaliditetom i ne znam kime sve ne, a ostao ostao je neusklađen sa osnovnim stvarima, sa Ustavom, sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i sa Zakonom o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. To je kao manje važno u cijeloj ovoj priči. ne razumije se./… Može, može. Predstavnik Vlade se uvijek, može javiti za riječ, nije on… Ok, budete vi to poslije pojasnili. Na kraju krajeva, Vlada je na potezu da se očituje oko amandmana pa će u okviru toga. Više prijava za raspravu nema. Raspravu zaključujem. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti za to. Ovime završavamo današnje zasjedanje. Sutra počinjemo rad uobičajeno u 9,30 i neće biti 5. već točka 6. Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine. Hvala Hvala